Отже, хочу нагадати, колеги, що ми після обіду маємо блок питань промислової політики і ратифікацій. Я сподіваюсь на ефективну роботу. Прошу всіх зайти в зал і приготуватись до реєстрації.

Готові, так? Я прошу взяти участь в реєстрації і зареєструватись. 16:02:32 Зареєстровано 357 народних депутатів України. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Отже, нагадую вам, ми входимо в блок питань промислової політики. В питаннях промислової політики у нас першим стоїть проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України (№ 9219). Першим голосуванням я пропоную розглянути його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

66 – дуже мало. Тому входимо в розгляд за повною процедурою, проект Закону 9219. І я запрошую до доповіді автора законопроекту – народного депутата України Тетерука Андрія Анатолійовича. Приготуватись до співдоповіді Галасюка Віктора Валерійовича. Будь ласка, пане Андрій. Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати! До вашої уваги представляю проект Закону 9219 про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України. Чому я прошу зараз всіх народних депутатів, які зараз знаходяться поза межами цього залу, перестати займатись іншими справами і повернутись до безпосереднього виконання своїх посадових обов'язків. Тому що розгляд цього законопроекту дозволить нам, народним депутатам України, звернути увагу на жахливий стан, в якому знаходиться наша космічна галузь. Після того, як розвалився Радянський Союз, ми провели процес декомунізації і позбавлення всього совкового. Є одна галузь, де до сих пір панують "червоні директори", які за старими лекалами приймають і втілюють в життя свої рішення. Наслідком такої роботи було провалено грандіозних проектів, як: "Циклон-4", "Либідь" і всі інші проекти, які принесли збитки в нашій державі не тільки на мільярди державних гривень, які в парламенті виділяли на реалізацію космічних проектів, а й насамперед репутаційні втрати. А саме головне і саме сумне - це те, що ми втрачаємо час. І та монополія, яка зараз існує, не дозволяє якісно працювати над реалізацією космічної програми, яка, до речі, також не затверджена. Півтора року її готували і не встигли подати вчасно. І станом на сьогодні вона очікує свого розгляду і є нікчемною за наповненням і за реалізацією. Що пропонує мій законопроект? пропонує позбавити нашу космічну галузь монополії на унікальне державне регулювання того, хто має займатись розробками, створенням ракетних носіїв. Що це дозволить? Це дозволить нам молодих, талановитих інженерів, працівників космічної галузі залишити на території України. Вони показують неймовірні результати, виграючи хакатон NASA, наприклад, займаючи перші місця і сходинки. Вони працюють зараз по цьому світові, реалізуючи програми інших держав, але, на жаль, не нашу. Цей законопроект дасть зелене світло тим молодим, талановитим, розумним українцям, які хочуть і можуть працювати саме на території України задля результатів нашої держави. Ми позбавляємо тих регуляторних функцій, які одночасно не обмежують ті взяті на себе зобов'язання нашої держави по освоєнню мирного космосу, що є надзвичайно важливим. І, власне, під час обговорень на Комітеті з питань промислової політики, за що окремо дякую Віктору Галасюку, який ретельно досліджував кожен пункт наших законопроектів, на Комітеті з питань європейської інтеграції, дякую Марії Іоновій, ми також розібрали достеменно кожен пункт, кожну зміну, яку ми пропонуємо, і бачимо, що ніщо нам не заважає сьогодні визначитись в тому, аби підтримати цей запропонований законопроект в першому читанні і разом з усіма народними депутатами доопрацювати його до другого читання, тим самим доклавши частку самого себе, своїх знань задля того, щоб покращений законопроект працював на користь нашої держави, для того щоб в Україні нарешті з'явились свої Ілони Маски і інші ентузіасти від сфери космічних досліджень, які мають Сполучені Штати, Європейський Союз, Польща, Китай і всі країни, які зараз реально можуть називатись космічними державами. Тому що вони мають не тільки ракетоносії, які майже на регулярній основі піднімають надвеликі вантажі на геостаціонарні орбіти, не тільки мають успіхи у розробці надсучасних супутників за нанотехнологіями, і є провідними країнами в освоєні мирного космосу, але і вони працюють якісно на науку, яка рухає ці країни вперед, на розвиток, і залучають молодь задля того, щоб була преємственість поколінь від старших до наймолодших, за якими майбутнє. Тому я надзвичайно хотів би, щоб в процесі зараз нашого обговорення ми знайшли консенсус, як неодноразово ми робили за час нашої спільної роботи в цьому сесійному залі. Надзвичайно важливо, щоб, незважаючи на те, що є непорозуміння в політичних поглядах, як має розвиватися країна, ми маємо бути одностайними в тому, що ми не можемо закривати очі на абсолютно ганебний стан нашої космічної галузі. Ми кожного дня втрачаємо можливості. Ми кожного дня втрачаємо темп. І ми кожного дня стаємо все слабшими і далі і далі віддаляємось від тих, хто щодня прогресує. І замість того, щоби реалізовувати по-справжньому цікаві космічні проекти, спільні проекти, які б поєднували зусилля всіх наших молодих талановитих інженерів, вчених, програмістів, ми топчемось в пострадянському просторі і користь з цього, на жаль, отримують тільки лічені особи, які продовжують залишатись на своїх посадах і впливають на прийняття рішення як в уряді, так і в парламенті. Мені дуже прикро, що така ситуація не є тривожним дзвінком для кожного з нас. Тому що таким чином ми позбавляємо парламент відповідальності, відповідальності, яку ми з вами брали в 14-му році, обіцяючи вирішувати, розглядати всі важливі питання, які стоять перед нашою державою. Тому цим законопроектом, який я прошу підтримати в першому читанні, дуже хочу, щоби парламент набрав необхідних 226 голосів. Ще раз звертаюсь, шановні колеги народні депутати, я прошу вас повернутись до сесійної зали, щоби ми не провалили законопроект, який очікують космічні галузі, який буде важливим сигналом того, чи Україна власне залишиться космічною державою, чи стане придатком до… Як би сказати, не використовуючи лайку, але дуже сумне становище очікує нас, якщо ми не будемо звертати увагу і не вирішувати ситуацію в цілому. Звісно, я під час захисту цього законопроекту чув, що ми не змінимо ситуацію кардинально і в цілому. Тут потрібно працювати, на мій погляд, системно змінюючи кожну групу групу питань, і ми готуємо зараз низку законопроектів. Але для того, щоби вони були можливими для реалізації, ми маємо дати початок розгляду всіх цих важливих комплексних питань, запровадивши саме цей законопроект – 9219. Тому я закликаю всіх народних депутатів зараз повернутись в сесійну залу, знову і знову буду просити, для того, щоби ми проголосували зеленою кнопкою за законопроект, набрали необхідних 226 голосів і могли повернути Україні статус космічної держави. Могли повернути майбутнє і дозволити державне приватне партнерство в питаннях, які дозволять конкурувати нашим заскорузлим державним структурам. Ми дозволимо разом з державними структурами приватним підприємствам не тільки поділяти відповідальність, але насамперед конкурувати в якості, швидкості і наданні послуг по розробках всіх космічних програм, проектів, які будуть цікаві Нагадаю, що ми неодноразово під час роботи в залі говорили, що кожен долар інвестицій, які будуть вкладені в космічну галузь, дають зазвичай близько 7 або 8 доларів зворотних коштів і зворотного прибутку. Тому я дуже прошу народних депутатів зараз повернутись до сесійної зали, проголосувати за цей законопроект. я буду готовий відповісти на всі питання, які у вас виникли, задля того, щоби переконати вас, що цей законопроект має бути нашим спільним досягненням. І нашою спільною боротьбою за те, щоби Україна залишалась космічною державою, а ми мали ті успішні проекти, якими ми будемо пишатись. А не провальні,

розглядається достатньо ґрунтовний законопроект. І я прошу записатися на запитання до шановного доповідача. Будь ласка. Тим більше, що він готовий професійно, комплексно, детально відповісти на всі запитання від народних депутатів України. Будь ласка, пан Івченко передає слово пану Євтушку. Будь ласка. 16:14:10 ЄВТУШОК С.М. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина", Рівненщина. Пане доповідач, я вважаю трішечки передчасним появу даного законопроекту, на те є декілька причин. Але раз ми вже розглядаємо цей законопроект, я у вас хочу запитати, чи не мали би бути в законі певні обмеження для тих фірм, які мають коріння з офшорів, які мають нечисту репутацію або, скажімо так, ненормальну історію роботи, але будуть допущені до ракетоносіїв і до їх випробування? Чи має бути таке обмеження в законопроекті? Бо якщо має, нехай би воно було, а якщо немає, то ми можемо опинитися в ситуації, коли з держави-агресора появиться фірма, яка буде допущена до цих Дякую, шановний колего. Ваше питання є дійсно цікавим, тому що насправді ми не даємо доступу до наших технологій і насправді цей законопроект не створює можливості доступу до тих технологій, якими володіють наші державні підприємства, і, зокрема, конструкторські бюро, які розробляють ті космічні проекти, якими вони створюють ракетоносії. Навпаки, ми дозволяємо приватним інвестиціям, приватним компаніям розробляти свої унікальні розробки і пропонувати їх використовувати у сфері вивчення мирного космосу. В жодному разі вони не будуть мати такої можливості, тому що існуючі зараз обмеження не дозволяють тим країнам, з якими Україна не має зобов'язань взятих, або Україна як держава має зобов'язання дотримуватися не розповсюдження певних технологій. Ми, безумовно, вже маємо перелік обмежень, які ми просто, будемо казати, що це не дозволено, і вам навіть вести перемовини на цю тему не буде дозволено. В цьому законопроекті, власне, зберігається повний і тотальний контроль… Будь ласка, завершити 30 секунд. Будь ласка. ТЕТЕРУК А.А. …тотальний контроль нашої держави за усіма можливими запусками і розробками. Ми лише розширюємо існуючу законодавчу базу з державних компаній до приватних, при цьому наділяючи їх всіма тими самими зобов'язаннями, які має держава станом на сьогодні. Тому цей законопроект в жодному разі не погіршить становище, а навпаки покращить, кардинально створюючи, відповідні якісні конкурентні умови у сфері розробок космічних програм. Дякую.

Пане Андрій, звичайно, я більше чим впевнений, що зараз після вас буде співдоповідати голова комітету, і на 150 відсотків він підтримує, підтримає даний законопроект, бо він таки необхідний. Я знаю, що все-таки багато інвестицій хотіли внести різні компанії Європи, Азії саме в космічну галузь. Я скажу, що одна із індійських компаній вона просилася внести півмільярда доларів в цю галузь і таке інше, в різні проекти. Але, на жаль, на жаль, чомусь так нехтується цим, цим, мабуть, їх вибирають, просіюють, не знаю, по яких там причинам і інше. От як ви рахуєте, саме по яких причинах йде таке відсіювання, що ніяк не можуть внести ці компанії інвестиції в нашу, саме в цю космічну галузь? Дякую. Шановний колега, дякую вам за фахове питання, тому що надзвичайно важливо розуміти процеси, які відбуваються не тільки в усьому світі, але, зокрема, в космічній галузі. Це надзвичайно конкурентне середовище, де Україна зараз пасе не тільки задніх, але скажемо, навіть не пасе задніх, бо ми катастрофічно відстали від тих країн, які зараз за допомогою саме приватного партнерства реалізують не тільки державні космічні проекти, але і приватні. І тут зазвичай є жорстока конкуренція, і Росія свого часу зробила дуже багато задля того, щоб корумповані українські чиновники, які мали б відповідати за реалізацію української космічної програми, роздувати проекти, розтягувати їх в часі і бути неконкурентними, а потім нести як матеріальні так і репутаційні втрати. Саме тому, задля того, щоб спонукати наші державні інституції бути конкурентними, мати розуміння, що хтось їм дихає в спину, намагаючись пропонувати якісніші продукти, ми маємо розширити коло тих, хто має реалізовувати, працювати на ринку таких пропозицій. Приватні компанії, які будуть потужним таким конкуруючим стимулом, мають спонукати всіх нас мати результати. або приватне, або держане, але у нас буде якісний результат або в одному, або в іншому, або у спільній взаємодії і результаті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, наступне запитання - Борислав Береза. Прошу вас, пане Бориславе. Пане Тетерук, доброго дня. Чи знаєте ви, що вся міжнародна діяльність у світі ліцензується саме тому, що є міжнародні домовленості, згідно яких всі негативні наслідки від робіт, які мають відношення до космосу, внаслідок падіння якихось космічних об'єктів або ще чогось, несе саме країна, саме Україна. Саме тому всі країни ліцензують, щоб розуміти, за що саме вони будуть відповідати. Якщо ви знищите ліцензії або контроль з боку держави, то будь-яка структура може може використовувати це для того, що вона буде робити все, що завгодно, а компенсувати всі наслідки буде Україна. І от зараз поряд зі мною сидить пані Олена Сотник, яка працює в євроінтеграційному комітеті. Вони сказали таке ж саме відношення, як і я, мають. Такий закон можна приймати тільки, якщо залишити в ньому сертифікацію та ліцензування, яке захистить інтереси саме країни. Дякую вам. 16:20:33 ТЕТЕРУК А.А. Шановний колего, я дуже дякую за це питання, тому що воно із того минулого, з якого ви якось не можете потрапити в наше сучасне. Ми давно скасували ліцензування, і саме питанням роботи цього парламенту було те, щоб ми позбавляли цього заскорузлого ліцензування всього і вся. Насправді це ми зараз приводимо до вимог чинного законодавства і врегульовуємо те, що не було видалено з цього законопроекту. Якщо ви говорите про відповідальність, то в жодному разі використання ракетоносія при запуску - у нас в Україні навіть немає космодрому для того, щоб запускати, станом на сьогодні, - але якщо буде зроблено ракетоносій, то питання страхування всіх наслідків це є зобов'язання, які Україна має, і це буде поширювати на всі компанії, які будуть не тільки брати розробки на себе, але й умови страхування, забезпечення. І, безумовно, я погоджуюсь, що треба реалізувати певні питання, які не входять у відомство цього законопроекту. Насамперед не ліцензування має бути провідним для нас, а спонукаючим сертифікація того виробу, що він є саме тим, що ми закладаємо. Я вас прошу поговорити з фахівцями і розібратись у цьому питанні, і тоді ви зміните свою позицію на більш ґрунтовну. Дякую. Дякую вам дуже. Колеги, запитання завершені, хоча я бачу, що вам би хотілося ще спілкуватися. Пан Андрій готовий, але Регламент не готовий до такого. Будь ласка, пане Андрію, повертайтеся на робоче місце. І я запрошую до слова для співдоповіді голову Комітету з питань промислової політики Віктора Галасюка. Будь ласка, пане Вікторе. Шановна пані головуюча, шановні колеги народні депутати! Представляю вашій увазі проект Закону 9219 – щодо сприяння розвитку космічної діяльності, залученню інвестицій в космічну галузь України, поданий народним депутатом Тетеруком. Як вже зазначив попередній доповідач, автор законопроекту, суть і головна новація законопроекту зводиться до зняття державної монополії на розробку, випробування, виробництво, експлуатацію ракет-носіїв. Тому що сьогодні ця сфера знаходиться у виключній монополії держави. законопроект знімає цю монополію, і це є великий плюс. Але, разом з тим, є і серйозні мінуси, через які Головне науково-експертне управління дало рекомендацію повернути законопроект на доопрацювання, а Кабінет Міністрів надав висновок, в якому не підтримує цей законопроект. Але ми в комітеті знайшли, як виправити ці суттєві недоліки, і я зараз хочу поділитися з вами цією дорожньою картою. Справа в тому, що на базі із врахуванням позицій законопроекту 9219 комітетом був напрацьований законопроект 10096, на який, на жаль, не вистачило голосів для його включення до порядку денного. В чому полягає ключова відмінність і що ми з вами зобов'язані врахувати у законопроекті 9219 до другого читання для того, щоб його можна було приймати в цілому. Дві ключові новації. По-перше, треба буде передбачити дозволи на запуски ракет-носіїв і на управління космічними апаратами. Це є дуже важлива норма, оскільки вона дозволить виконати Україні міжнародні зобов'язання у космічній галузі, зокрема Договір про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла, з 67-го року, і рекомендаційні положення щодо національного законодавства, що стосуються дослідження та використання космічного простору в мирних цілях (це Резолюція Генеральної асамблеї ООН від 11 грудня 2003 року). Також ми обговорювали це на комітеті, ми вважаємо доцільним доповнити положення відповідного законопроекту і врахувати пропозиції Головного науково-експертного управління щодо запровадження заборони на здійснення космічної діяльності суб'єктами, які самі знаходяться або мають засновників на офшорних територіях, що мають таких засновників або самі знаходяться в державі-агресорі, в країнах, до яких застосовуються санкції з боку України, Радбезу ООН, тощо, підприємства, які знаходиться у стадії банкрутства. Якщо узагальнити, то я хочу наголосити, що, по-перше, Комітет промислової політики і підприємництва, не зважаючи на висновок Кабінету Міністрів і ГНЕУ, надав позитивний висновок на законопроект 9219. По-друге, ми розробили текст, який дозволяє виправити ті недоліки, які я щойно зазначив, цей текст міститься в комітетському законопроекті 10096 або може бути врахований у вигляді поправок до законопроекту 9219 у разі його підтримки за перше читання і за основу. Я хочу наголосити стратегічну можливість демонополізації космічної індустрії і її відкриття для приватних стратегічних інвесторів, і хочу подякувати колезі автору законопроекту. Тому що це дійсно те, що дозволить відкрити цю космічну індустрію для стратегічного інвестора, для міжнародної співпраці, дозволить зробити якісний крок в розвитку української космічної індустрії, Більше того, я хочу наголосити, що, крім прийняття цього законопроекту, ми маємо обов'язково на найближчому засіданні розглянути Державну космічну програму – це законопроект 9457. І комітет наполягав, щоби цей законопроект про демонополізацію розглядався разом з Державною космічною програмою, бо "Південмаш", бо КБ "Південне" завантажені сьогодні менше ніж на 30 відсотків. А державна космічна програма передбачає 4 мільярди бюджетного фінансування і ще понад двадцять мільярдів приватного фінансування, яке стане можливим завдяки прийняттю якраз Закону про демонополізацію українського космосу. Тому ще раз наголошую, шановні колеги, комітет підтримує законопроект за основу, має низку серйозних пропозицій щодо його удосконалення, а також наполягає на якнайшвидшому прийнятті державної космічної програми за основу …для того, щоб це був комплексний підхід для розвитку космічної індустрії України. Більш того, я хочу окремо зазначити, що нам треба демонополізувати космос не лише шляхом його відкриття для приватних інвестицій, а ще треба дозволити центральним органам виконавчої влади бути замовником космічних рішень. Щоб це було не лише Державне космічне агентство, як сьогодні, а щоби ми могли запровадити ефективний космічний моніторинг, наприклад, українських лісів, водойм і інших природних ресурсів. Це є стратегічно важливим. Шановні колеги, прошу підтримати. Дякую. Шановний пане Вікторе, до пані Кужель ви підійдете за п'ять хвилин. А зараз, будь ласка, запишіться на запитання до пана Віктора всі народні депутати, будь ласка. Будь ласка, Борислав Береза. Пане Бориславе, ваше запитання. Я хочу запитати вас, пане Галасюк. Скажіть мені, будь ласка, хто буде відповідати, якщо ми скасуємо сертифікацію та ліцензію, а, згідно міжнародних положень, у такому разі жодна міжнародна компанія не застрахує такі ризики, хто буде відповідати, якщо, згідно міжнародних домовленостей і договорів, саме Україна несе відповідальність за будь-які негативні наслідки після космічної діяльності? Тому, будь ласка, хто буде нести відповідальність, якщо, ще раз нагадую, ніхто не страхує, а Україна вже має таку відповідальність? Пане Бориславе, дякую за ваше запитання. Я хочу наголосити, що ліцензування цього виду діяльності було відмінено так само, як ліцензування розробки, виробництва, модернізації військової техніки і обладнання. І, більш того, незважаючи на неодноразові спроби поновлення норми цього ліцензування, наш комітет принципово стояв насторожі - його не відновлювати. І ми сьогодні бачимо, що з'явилася ціла індустрія приватних виробників озброєння, військової техніки. Це працює в цій галузі – це спрацює і в космічній індустрії. Разом з тим, я хочу наголосити, що, безумовно, для того, щоб забезпечити відповідність міжнародним зобов'язанням України і Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 11 грудня 2003 року, Договору про принципи діяльності держав по дослідженню, використанню космічного простору 67-го року, ми будемо наполягати до другого читання обов'язково передбачити дозволи на самі критичні види космічної діяльності, а саме: на запуски ракет-носіїв і на керування космічними апаратами. А дослідження і розробка, вони можуть відбуватися без таких адміністративних обмежень. Дякую. Будь ласка, наступне запитання. Народний депутат Євтушок. Прошу. 16:30:43 ЄВТУШОК С.М. Євтушок, Рівненщина, "Батьківщина". Пане голово комітету, до вас те саме запитання, що було і до автора законопроекту. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що в законопроекті повинно бути обмеження для участі у проектах по випробуванню ракет-носіїв тих фірм, які мають сумнівну репутацію, які мають офшорне коріння, які мають коріння з державою-агресором? Чи не вважаєте ви, що ми повинні в законопроекті чітко прописати, що до таких робіт, до таких випробувань мають допускатися фірми не з держави-агресора і з нормальною світлою репутацією? Дякую за відповідь. 16:31:33 ГАЛАСЮК В.В. Дякую. Шановний колего, як я наголошував, що ми отримали відповідний висновок ГНЕУ, який містить відповідні пропозиції, ми на комітеті погодилися з тим, що є доцільним запровадити заборону на здійснення космічної діяльності для суб'єктів, які або самі знаходяться, або мають засновників на офшорних територіях, в країні-агресорі, в країнах, проти яких, значить, передбачені санкції Україною або Радбезом ООН тощо. І я вас запевняю, що після… У разі підтримки цього законопроекту за основу ми обов'язково подамо поправки до другого читання, щоби передбачити такі обмеження. Але зараз треба визначатися якісно і знімати державну монополію з комічної діяльності. Дякую.

Іван Спориш, Вінниччина, 15 округ. Пане Віктор, звичайно, я вас вважаю, ну, і рахую одним із великих фахівців промислової політики, і це так, і це правда. Разом з тим, до цієї похвали я скажу. От якби ці всі інвестиції, які би вносилися от саме в космічну галузь, і я думаю цих 4 мільярди коштів Кабінету Міністрів, мабуть, і не було б і потрібно, якби тільки справді оці всі інвестиції вносили саме в цю галузь. На жаль, чомусь вони відсіваються. Це перше. І друге. Яка головна причина саме негативу от цього законопроекту Кабінету Міністрів і ГНЕУ? Дякую. Дякую за ваше запитання. Я ще раз хочу наголосити, що Україна входить до унікального клубу семи країн, які мають замкнений повний цикл в космічній індустрії. І нам треба зробити все, щоби не лише зафіксувати, а суттєво посилити свої позиції в цьому унікальному клубі. відкрити українську космічну індустрію для стратегічних, приватних, міжнародних інвесторів, для того щоб ми змогли зробити якісний стрибок у розвитку. Але, разом з тим, безумовно, не можна викреслювати і роль держави у розвитку космічної індустрії. Тому ще раз наголошую, що ми підтримали на комітеті за основу проект державної космічної програми. І мене дивує, чому разом з цим законопроектом по демонополізації ми не розглядаємо космічну програму. Треба виправити це наступного сесійного тижня, залучити приватні інвестиції в український космос і забезпечити адекватне державне замовлення українським космічним підприємствам. Дякую ще раз за ваше запитання. Дякую. Ще є бажання від "Самопомочі" задати запитання? Будь ласка, пані Сотник, прошу. 16:34:19 СОТНИК О.С. Так, щиро дякую, пані головуюча. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". У мене до вас дуже конкретне питання. Скажіть, мені, будь ласка, що ми будемо робити з ситуацією відносно наших зобов'язань згідно Договору Організації Об'єднаних Націй від 67-го року щодо використання космічного простору. По-перше, згідно нього (це пряма стаття): "Україна несе міжнародну відповідальність за національну діяльність у космічному просторі, незалежно від того провадиться вона урядовими органами чи неурядовими, юридичними особами". Наголошую, це пряма норма. І друге. "Діяльність неурядових юридичних осіб у космічному просторі має провадитися з дозволу і під постійним спостереженням відповідної держави". Це теж пряма норма. Те, що ви зараз говорите, ми доповнимо і так далі. Ви знаєте, згідно Регламенту, нові норми до другого читання вносити в законопроект не можна. Яким чином ми будемо виправляти в законі, законопроекті, який зараз поданий, абсолютно пряме порушення наших міжнародних зобов'язань? Дякую. шановна пані Олена, дякую за дуже фахове юридичне запитання. Я хочу ще раз наголосити, що відповідні норми, які передбачають нівелюванню у цього ризику, який ви зазначили, були розроблені в Комітеті промислової політики і підприємництва з урахуванням пропозицій Головного науково-експертного управління. Більш того, ми зареєстрували відповідний комітетський законопроект – 10096, але, на жаль, в залі не вистачило голосів для його включення в порядок денний. Тому, що ми будемо робити: після прийняття цього законопроекту, який ми зараз з вами розглядаємо в першому читанні, ми подамо поправки, які ми до другого читання в обов'язковому порядку на комітеті будемо враховувати, і передбачимо обов'язкове запровадження дозволів на випробування та запуск ракетоносіїв і космічних апаратів в управління космічними апаратами, а при цьому розроблення і виробництво космічних апаратів може здійснюватися без дозволів. Це буде аналогом того, що ми передбачили для військово-промислового комплексу, для виробництва, ремонту, модернізації і озброєння. Дякую. Дякуємо. Це було останнє запитання. Будь ласка, повертайтеся на ваше робоче місце. Шановні колеги, я прошу записатися на обговорення цього законопроекту від депутатських груп і фракцій. Прошу.

Будь ласка, народний депутат Долженков, запрошуємо вас до слова. Доброго дня, шановні громадяни України, шановні колеги! Розглядається досить, в принципі, і одночасно і технічний, і доленосний в космічній галузі законопроект, який не є політичним, і який ми не повинні політизувати. Дуже багато питань суто економічних, питань, які стосуються науково-технічного розвитку країни, політизуються. Україна відбулась як космічна країна, саме перебуваючи в складі СРСР. Саме СРСР, загальносоюзний бюджет дозволив розробляти дуже потужні ракетоносії, приймати участь українським підприємствам у великих, амбітних космічних програмах. Ну, нехай це радянське минуле, навіщо ви його паплюжите постійно: "червоні директори"? Більше того, про це говорять ті, хто навіть не має жодного відношення до космічної галузі. Не потрібно ці питання політизувати. Я думаю, що всі небайдужі до космічної галузі депутати, звичайно, будуть підтримувати цю ініціативу, адже вона є досить простою: виключити ліцензування космічної діяльності і надати можливість здійснювати діяльність в сфері розробок космічних технологій приватним підприємствам. Так, це загальносвітовий тренд. Так, ми не повинні бути осторонь і в цьому відношенні, і в цьому питанні. Але при цьому чому ми спостерігаємо занепад космічної галузі? І проблема не в "червоних директорах", не потрібно на них всю провину покладати. Проблема і в керівництві країни, яка не досить уваги приділяє цій галузі. Проблема і в цій коаліції, яка розглядає цей законопроект вже на п'ятий рік свого існування. Ви прийшли в 14-му році і тут ви актуалізували це питання. Хто вам заважав в 14-му році його розглядати? Проблема є системною дуже. І, дійсно, ми є свідками того, що космічна галузь занепадає. А занепадає вона переважно через закриття зовнішніх ринків замовлень, Україна не зможе самотужки реалізовувати космічні програми, лише в кооперації з іноземними інвесторами. І якщо це будуть російські інвестори або американські інвестори, не важливо, важливо, щоб підприємство працювало на території України, важливо, щоб ця галузь розвивалася і ми не говорили про політизацію. Це непрофесійно і це недалекоглядно, і це не державницька позиція. Цю законодавчу ініціативу ми будемо підтримувати. Але, на жаль, після голосування інавгурації ми бачимо, скільки депутатів знаходиться в залі, і є дуже великий ризик того, що вона не буде підтримана, на жаль. Але ми закликаємо підтримувати це. Шановні колеги, я хочу зробити для всіх повідомлення. Увага! Отже, щойно до мене підійшла голова комітету Ніна Петрівна Южаніна і повідомила, що знайдений компроміс з громадянами, які сьогодні пікетують Верховну Раду України. Компроміс полягає в тому, що вони запропонували внести

ми проголосували за перенесення розгляду проекту закону 8371 і прийняли його за основу і в цілому. (Шум у залі) 8371 є в порядку денному, подивіться. 8371. Я попереджаю наперед, бо це відбудеться за 20 хвилин. 8371 - про електронні довірчі послуги. Отже, це може відбутися орієнтовно через 20-25 хвилин. І тому я прошу зараз вивчити цей закон… В нас електронна "Рада", вони всі є в електронній системі "Ради". 8371. За 20 хвилин ви зможете переглянути. За 20 хвилин ви зможете прийняти рішення. Отже, він є в порядку денному, 8371. Якщо буде загальна згода всього парламенту, якщо буде загальна згода всіх народних депутатів, я прошу вивчити цей законопроект. 8371, 8371, через 20-25 хвилин я запропоную Верховній Раді України перенести його розгляд, поставлю його на розгляд, і ми зможемо знайти компроміс. Отже, колеги, тому я прошу всіх голів фракцій запросити народних депутатів, щоб в 17:00 усі народні депутати були в залі Верховної Ради України. Я думаю, це наш шанс сьогодні зняти напругу з громадянами, які зараз пікетують Верховну Раду України. Закликаю всіх до відповідальності і закликаю всіх бути в сесійній залі України в 17:00. Якщо буде воля Верховної Ради України, ми зможемо це питання вирішити. Дякую вам, що уважно слухали моє повідомлення. Зараз ми продовжуємо розгляд проекту закону. І я запрошую до виступу від фракції "Самопоміч" Олену Сотник. Будь ласка. Дякую, пане Головуючий. Колеги, я маю вам повідомити, по-перше, ситуацію з розглядом цього законопроекту в Комітеті з європейської інтеграції. Ми буквально сьогодні і запрошували пана Тетерука, і узгодили Комітет з європейської інтеграції чітко зазначив, що даний законопроект не відповідає нашим євроінтеграційним зобов'язанням, зокрема статті 7, 9 і 12 Угоди про асоціацію. Також він не відповідає статті 6 Договору про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, у ООН. Ми домовилися, і сьогодні був висновок комітету, що в першому читанні цей законопроект може бути прийнятий лише за однієї єдиної умови: якщо питання ліцензування цієї діяльності буде включено в цей законопроект. Але, на превеликий жаль, наші колеги граються, знаєте, в історію "Незнайка на Луне", і роблять вигляд, що цього не було. І кажуть про те, що не має бути ніякої ліцензійної діяльності, що це взагалі нормальна історія. Це ненормальна історія. У всьому світі є чітка вимога до певних дозволів і контролю з боку держави, це ніяк не перешкоджає інвестиційній привабливості цієї сфери. Інші країни розвинуті: Сполучені Штати, Китай, Японія Японія та інші, - вони будують свою ракети, будують свої ракетні носії, незалежно від того, чи держава належним чином це контролює, питання не в цьому. Інвестиційна привабливість не полягає в тому, чи є ліцензія, чи нема, вона полягає в тому, які є економічні умови і стабільність для підприємств і ведення інвестиційної діяльності. Цим треба перейматися, а не відміняти ліцензії всупереч нашим міжнародним зобов’язанням. Тому, колеги, і я звертаюся зараз до автора цього законопроекту. Це була чітка вимога комітету, ця вимога зазначена в рішенні комітету. Тому, якщо там не з'являється до першого читання вимога про ліцензування цього виду діяльність, за ніяких обставин його голосувати не можна. Дякую. Дякую вам, шановна пані Олено. І, будь ласка, Максим Курячий запрошується, прошу вас до слова, він представить позицію "Блоку Петра Порошенка". 16:45:43 КУРЯЧИЙ М.П. Шановні колеги, шановні народні депутати! Перш за все, я хочу подякувати всім вам за те, що ця сесійна зала українського парламенту за останні 4 роки прийняла і проголосувала цілу низку антикризових законів, які дозволили нам зберегти космічну галузь країни. Ми з вами разом надали пільги для наших підприємств ракетно-космічної галузі по сплаті податку на додану вартість. Ми проголосували, надали пільги і звільнили від від імпортних мит щодо постачання комплектуючих для нашої вітчизняної ракетної промисловості. Ми надали шанс нашій ракетно-космічній галузі вижити. І я переконаний, що найстрашніші, найважчі часи у нас вже позаду. Але попереду в нас дуже клопітка і серйозна системна робота. Ця галузь потребує державної системної підтримки. І те, що казав пан Галасюк, уже давним-давно в парламенті має бути проголосований закон про нову космічну програму. Це і інші питання, які стосуються державного оборонного замовлення, які мають бути розміщені на "Південмаші", які мають бути розміщенні на Конструкторському бюро "Південне". І я дякую за всі ці виступи. І чую підтримку з боку наших колег - народних депутатів. І це дає шанс і надію працівникам наших підприємств, що в них і далі буде робота, в них і далі буде заробітна платня. Хоча сьогодні вона на "Південмаші" також пробуксовує і є затримки. Але цей законопроект, він, дійсно, прогресивний, він сучасний. Так, він не досконалий. Шановні колеги, але ми маємо рухатися вперед. І я переконаний, що ми не маємо права загубити цю хорошу і добру ідею. Я переконаний, що цей законопроект буде обов'язково доопрацьований в профільному Комітеті з питань підприємництва і промисловості, і тоді він має право на ухвалення. Сьогодні ми маємо продовжувати дискусію, але від дискусії, ми маємо перейти до конкретних шляхів реформування ракето-космічної галузі, оскільки ми не маємо права і шансу втратити можливість бути в в елітарному клубі космічних держав світу. Голосуємо з застереженнями, з подальшим доопрацюванням в профільному комітеті. І рухаємося вперед. Цей законопроект – це перший закон, закон, який має бути на шляху реформування всієї галузі. І я прошу і звертаюся до вас з величезним проханням, наступного тижня пленарного обов'язково проголосувати космічну програму на наступні 5 років. Її чекають наші… Дякую за представлену позицію. Будь ласка, пані Кужель представить позицію фракції "Батьківщина". Прошу, пані Олександра. Шановні друзі, дуже така цікава в доповіді була, коли доповідали закон, що, може, хтось почує звон цього колокольчика і зверне увагу на космічну галузь. Я хочу сказати, що звернули увагу на космічну галузь, коли ви знаєте, що ми всі разом, і дякую і Президенту Кучмі, і Горбуліну, і Прем'єру Гройсману, і пану Кубіву, які стали на захист, коли почалося деякими депутатами рейдерство космічної галузі. Це остання галузь, яка приносить, мінімум, сьогодні в рік 4 мільярда доларів, вдвічі більше, ніж дає нам Міжнародний валютний фонд. Чому тяжко космічній галузі? Да, ми за чотири роки програму не можемо їм проголосувати, ми в бюджеті не затвердили гроші на розвиток космічної галузі, ми не можемо провести державницьке рішення на об'єднання підприємств, щоб зробити цілий комплекс підприємств, які виконують космічне замовлення. Це перше. Друге. Колокольчик у вас ні в кого не дзвенить, що ми розглядаємо стратегічну галузь, а в ложі уряду не запрошені представники уряду, які написали, що вони проти цього закону? А нас не цікавить, мы же тут с вами во всем разбираемся, начиная от "евробляхеров" до космосу, тут нема космічного агентства? А ви знаєте, що згідно всіх положень, правильно пані Сотник сказала, тільки Україна несе як держава відповідальність за будь-які вироби і дії в космічній галузі. Разве только ракетоносители? Шановні, а супутники? А тепер третій обман цього законопроекту. Сьогодні все є, сьогодні є ліцензування, якщо у вас є гроші, а це великі гроші, і бажання - будь ласка, згідно закону, який ми з вами прийняли, про державне приватне партнерство, яке не змінює право власності держави на діюче майно, а ви хочете мати частину власності в інтелектуальній, сьогодні ви маєте право підписувати договір державного приватного партнерства, нічого не треба змінювати, закон цей діє. Якщо у вас є гроші і ви хочете працювати в цій галузі, отримуйте ліцензію і працюйте. На сьогоднішній день закінчити, кончить кончить останню галузь, яку треба в країні розвивати і допомагати, а не космический туризм, розуміючи, що це і безпека країни, і не тільки військова, а інформаційна. Якщо завтра безконтрольно кожен, хто має гроші, запустять свої супутники… і буде контролювати всю нашу приватну жизнь, де ви потім будете відповідати перед своїми виборцями? Цей законопроект, згідно Інституту Корецького, висновку, науково-дослідного інституту, Кабінету Міністрів треба відправити на доопрацювання і прийняти за основу підтриманий урядом і всією космічною галуззю законопроект, який відпрацьований комітетом. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, не встигли записатися від "Народного фронту". І позицію фракції представить народний депутат Юрій Береза. Пане Юрію, чекаємо вас на трибуні, будь ласка. Молоді піонери, які люблять дуже Радянський Союз, тут розказували про те, що завдяки тільки Радянському Союзу ми отримали космічну галузь. Можливо, так, можливо, так, можливо, так. Але, на жаль, попередній виступаючий говорив, про те, що попередні президенти, секретарі національної безпеки робили все для того, щоб там розвивати космічну галузь. Це, по-перше, велике лукавство. Космічну галузь України завжди "ложили" під Росію. І Україна ніколи не мала права напряму працювати в космічній галузі. І зараз, особливо зліва, їм-то можна вибачати, це манкурти, це "п'ята колона", у них є таке завдання - не любити Україну. Але я хочу звернутись до зали про інше.

КБ "Південне" – це основні і самі прогресивні розробки. За останні 28 років космічна галузь стала такою іграшкою президентів. Спочатку іграшкою Президента Кучми, який вважав, що є його погляд на розвиток космічної галузі і неправильні погляди всі інші. Нарешті зараз з'явився законопроект, який дасть можливість працювати. Працювати в цьому напрямку, який є одним із самих перспективних на сьогоднішній день. Подивіться на Ілона Маска. Компанія приватна, що вона зараз зробила у світі. Ми, маючи такі можливості, ми, маючи таку матеріально-технічну базу, на жаль, поки що якраз в залі не можемо найти єдину позицію підтримки космічної галузі. Можливо, пані Олена Сотник має рацію в тому, що наші партнери можуть вимагати від нас там певні певні вимоги свої. Але я хочу, щоб ми, коли голосували за цей закон, думали про Україну, про українську космічну галузь, про українські космічні підприємства і про той науково-технічний потенціал, в основному робітників, інженерів, які представляють ці підприємства. Тому закон треба приймати. Я звертаюсь до всіх колег: прошу повернутись до зали, прошу проголосувати. Це надважливо для перспективи. Дякую. Слава Україні! Отже, колеги, зараз 9 хвилин для виступів від народних депутатів. Після того, я нагадую, я поставлю пропозицію, що проект Закону 8371 про електронні довірчі послуги, в якому комітет пропонує компроміс з пікетуючими, перенести і проголосувати. Отже, через 9 хвилин буде голосування, і тому я прошу всіх голів фракцій подивитись, кого немає в залі, максимально змобілізувати зал, через 9 хвилин ми перейдемо до прийняття рішення. А зараз я прошу провести запис на виступи від народних депутатів.

Гудзенко Віталій Іванович. Дійсно, це правда, цей законопроект не потрібно заполітизовувати. І моя позиція - закликаю, друзі, скоріше просто проголосувати. Дякую.

Шановні колеги народні депутати, я прошу вас вгамувати емоції і думати про стратегічну можливість нашої країни все ж таки не просто називатися космічною галуззю, а мати конкурентні рівні умови як для державних, так я для приватних компаній. Багато думок, які висловлювали народні депутати, просто не враховують того, що в нас була пряма заборона займатися будь-кому, окрім державних компаній, розробкою таких проектів. Ми просто розширюємо існуюче законодавство з державних до приватних компаній, зберігаючи всі зобов'язання, всі умови освоєння мирного космосу. Ми просто дозволяємо тим можливостям бути реалізованими у конкурентному, рівному середовищі і почати нарешті якісну співпрацю в освоєнні мирного космосу, тому що Україна зараз насправді потерпає від того, що махрова пліснява вкриває певні посади, які визначають розвиток нашої галузі. І якщо ми не змінимо умов, то ми будемо бачити виключно занепад, розкрадання величезних державних коштів на проекти, за які ніхто не звітує перед парламентом, ніхто не звітує перед українським народом. І ми не будемо бачити того, що Україна залишається… Державною космічною програмою, яка здатна бути реалізованою. Тому я дуже прошу прийти зараз всіх в зал і проголосувати за законопроект, який дозволить нам дати зелене світло нашим талановитим молодим, дорослим - всім тим, хто працює в космічній галузі. Надзвичайно важливо, щоби всі суперечки ми вирішували в цивілізований спосіб, за допомогою вдосконалення норм законопроекту, шляхом подання правок. Це абсолютно нормальна умова, коли ми шукаємо компроміс щодо тих або інших питань. Але зараз завалити цей законопроект означає, що ми завалюємо майбутнє космічне нашої держави, і просто потім кожний з нас, хто не голосував, має взяти на себе відповідальність за стан справ в сучасній космічній галузі, стан справ, коли у нас не тільки не реалізуються космічні програми, але навіть ця космічна програма не подається вчасно і не розробляється, і навіть та, яка зараз є, вона абсолютно не відповідає сучасному духу реалій, в яких знаходиться наша країна. Прошу, прошу кожного народного депутата віддати голос "за", віддати свої ідеї в якості правок щодо вдосконалення і працювати над тим, щоби наша країна становилася сильнішою, і в тому числі процесі розвитку нашої космічної галузі. Дуже прошу проголосувати "за" зеленою кнопкою цей законопроект за основу. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Курячий передає слово для виступу Кривенку Віктору Миколайовичу. Наступний – Семенуха Роман. Дякую. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Дякую Максиму Курячому, що передав мені слово. Шановні колеги, я працював заступником генерального директора "Південмашу" з 2005 по 2009 рік, більше року був заступником голови космічного агентства України. І ми розробили програму реформування "Південмашу" і КБ "Південного", яка була на 6,5 мільярдів гривень, в 2009 році вона була затверджена. І підсумковим ефектом мало бути об'єднання КБ і мого рідного "Південмашу". Вона підтримувалася обома підприємства, але потім прийшов Янукович, нас вигнали в березні 10-го року - і це нічого не було втілено. І з того часу фактично жодних змін у галузі не було. Подивіться, ми єдина в світі країна, в якій орган, який формує державну політику, керує підприємствами, які ведуть діяльність у цій політиці. Це нонсенс. Навіть Китай в 93-му році передав космічні підприємства в інший державний орган для управління власністю. І коли на колегії в 2009 році я пропонував, що давайте передамо з космічного агентства всі промислові підприємства, на мене дивилися як на несповна розуму. Кажуть: "Як так, сюди ж приходять всі, щоб керувати підприємствами". Я кажу: "Подивіться, німецьке космічне агентство DLR, 28 інститутів. У них немає виробництва, лише ті, хто визначає стратегію держави, формують правила політики, формують державне замовлення на ринок виходять з цим замовленням. Чи це буде приватна компанія, чи це буде державна компанія – не є важливим. Є важливим, щоб робочі місця були в твоїй країні, і за це борються всі країни світу". Цей законопроект ніяким чином не торкається питань ліцензування. Він лише руйнує монополію державних підприємств на цю сферу діяльності. Це те, про що всі виступають і про що всі говорять. Навіщо заговорювати цю тематику, видумуючи питання ліцензування? У нас є діюча нормативна база, по якій ми живемо. Подивіться, на сьогодні діяльність, пов'язана з випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками і з будь-якою метою, можуть здійснюватися тільки держпідприємствами та організаціями. Тут є випробування, тут є виробництво і є, власне, запуски і експлуатація. І я погоджуюся з колегами, що з точки зору запусків і експлуатації, які, я сподіваюсь, в Україні з'являться, але не з урядом, який зараз є, і з попередніми урядами його не з'явиться, і його немає вже понад двадцять Питання з виробництвом і з випробуваннями. Сьогодні фактично наші люди виїжджають з країни. Навіть та прекрасна компанія "Ноосфера", яка отримала замовлення у NASA, виграла, одна з дев'яти компаній, допущених до лунної місії, – прекрасні, молодці, просто прославляють Україну у всьому світі, вони вимушені виробництво розташовувати за межами України. Тому що в Україні це монополія виключно державних підприємств. Це нонсенс! Тут говорили про якісь чотири мільярди доларів, які несе космічна галузь. Так от, космічне агентство, його… ГОЛОВУЮЧИЙ.

пане головуючий. Кажу, в мене є 3 хвилини мого виступу, пане головуючий. 4 мільярди 800 мільйонів гривень – ось весь обсяг виробництва космічної галузі в минулому році. В 2009 році 1 працівник космічної галузі, якою ми всі пишаємося, яка помирає, виробив в 45 разів менше продукції, ніж 1 працівник "Боїнга" в і 50 раз менше продукції, ніж 1 працівник "Аеробуса", отримуючи в 20 разів меншу заробітну…

Тому це питання комунізму, соціалізму – зберегти як є. Як є, воно помре. На сьогодні, якщо ми не відкриємо цю галузь для приватних інвестицій, якщо ми не дозволимо, щоб в Україні були компанії, які займаються космічною діяльністю, а не вигравали тендер на виробництво двигуна для, я не хочу говорити для якої країни, для супутника і нелегально виробляли його в Україні, бо неможливо цим займатися в легальний спосіб. А питання, безумовно, експлуатації і запуску, безумовно, воно потребує державного регулювання і тут немає дискусії. Я підтримую комітетський законопроект, який там 10096, але ми бачимо, що він не стоїть в програмі. Тому я закликаю товариство підтримати цей законопроект в першому читанні. Всі ті зауваження, які були висловлені профільним комітетом, їх врегулювати між першим і другим читанням і врятувати космічну галузь. Нагадаю, що завдяки нашим спільним рішенням 400 мільйонів гривень за моєю ініціативою було виділено, і ми закрили борги енергетичні підприємств галузі, і більше 50 мільйонів було виділено на… разом, і Максим Курячий, і Іван Куліченко, і Андрій Павелко багато працювали над цим,

Отже, колеги, зараз… Хочу нагадати, колеги, зараз буде заключний виступ Семенухи. Після того я поставлю на голосування закон, а після голосування закону я запропоную вам перенести в порядку денному розгляд проекту закону 8371, в якому в якому в "Перехідних положеннях" Ніна Петрівна Южаніна як керівник комітету запропонує компромісну позицію, яка зможе задовільнити ті вимоги, які є у громадян, які пікетують Верховну Раду України. Тому я прошу через дві хвилини всім бути в залі Верховної Ради України. Легко стояти на трибунах і на ефірах, напевно, а важче бути на робочому місці. Я прошу всіх через дві хвилини бути на робочому місці, щоб ми змогли проголосувати цей закон, а потім перенести закон, який пропонує профільний комітет. Олена Сотник. Семенуха передає свій виступ Олені Сотник. Дві хвилини. І після того переходимо до голосування. Будь ласка. 17:07:56 СОТНИК О.С. Дякую, пане головуючий. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Колеги, чи ми "за", за те, щоб дати можливість приватним компаніям займатися космічною галуззю і виробляти в цій сфері певну продукцію? Так, звичайно ми "за". У всьому світі це дозволено, це нормальна практика. Але зараз пан Віктор вводить вас в оману з трибуни, коли говорить, що ми нічого не відміняємо і цей закон стосується виключно надання можливості приватним компаніям здійснювати подібну діяльність. Неправда. В цьому законі чітко є зміни до Закону "Про космічну діяльність", де відміняється ліцензування, де відміняється будь-який нагляд з боку держави за стандартами якості, за стандартами виробництва, за процесом випробувань, що є абсолютно неприйнятним з точки зору міжнародних вимог. Питання не в тому, що я хочу догодити нашим міжнародним партнерам, питання в тому, що я як юрист, як правник розумію: коли держава взяла на себе певні зобов'язання, коли у всьому світі всі держави виконують ці зобов'язання, то жоден інвестор, який себе поважає, не прийде сюди, не прийде з інвестиціями, тому що буде розуміти, що в цій державі не працюють міжнародні стандарти, що його продукція ніде не буде придбана, що він не зможе ніяким чином реалізовувати фактично цю продукцію, а значить, його інвестиції просто стануть безпідставними, і він втратить кошти. Зрозумійте, логіка дуже проста. Так, треба відкриватися новим формам, треба віддавати це в приватний сектор, тому що він більш конкурентний. Але держава має за собою зберегти наглядову функцію за стандартами, контрольну функцію за безпекою. Це є абсолютно нормальна, цивілізована практика. І саме цього ми вимагаємо. Тому, пан Тетерук, при всій повазі, в тому вигляді, в якому ви пропонуєте, такий законопроект не може бути прийнятий. Більше того, я наполягаю, що уряд зараз розробляє законопроект, в якому будуть чітко, виважено всі внесені норми відповідно до міжнародного законодавства. От його ми і приймемо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Займайте робочі місця. Кривенко було згадано прізвище. Репліка, будь ласка. Але постарайтеся дуже коротко, пане Кривенко. Займайте робочі місця, будь ласка. Мені дуже приємно, що люди, які жодного дня не працювали в цій галузі, можуть це коментувати, космічну галузь. Тому, пані Сотник, я до вас з повагою ставлюся, але, знаєте, у нас 99 відсотків українців знають, як у футбол перемагати, як економіку відроджувати, як у війні перемогти. Тепер ще є всі фахівцями в космічній галузі. Ми говоримо про те, що давайте приймемо в першому читанні і консенсусно доопрацюємо його до другого читання. От така моя пропозиція. І прошу всіх підтримати. Це надважливо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, не виходьте з зали, щойно вийшли з зали двоє депутатів. Займайте робочі місця. Прошу з лож, і гостьових, і урядових, повернутися в зал. Хочу нагадати, що відразу після голосування прошу не розходитись, бо відразу після голосування за проект закону 9219 я поставлю на голосування пропозицію перенести в порядку денному на розгляд проект Закону про електронні довірчі послуги, в яких знайдена компромісна позиція по підтримці громадян, які зараз перебувають під стінами Верховної Ради України. І тому буде важливо повна концентрація. Тому, колеги, я прошу підготуватися до голосування. Буде одне голосування, потім буде відразу інше голосування. Отже, колеги, готові? Прошу зайняти робочі місця. Отже, переходимо до прийняття рішення. Колеги, не будьте в ложах, я ж звертаюсь до вас.

Отже, колеги, готові голосувати? Голосуємо, прошу всіх змобілізуватись. Перше голосування. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України (№9219). Пропонується комітетом лишень за основу. Тому я прошу всіх підтримати за основу, підтримаємо космічну галузь України. За основу прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо за основу.

За-179 Колеги, давайте в комітет на доопрацювання на перше читання. Давайте об'єднаємось, це буде мудро. Отже, я ставлю… Отже, колеги, наступна пропозиція. Я пропоную компромісну позицію – в комітет на повторне перше читання. Прошу змобілізуватись і прошу проголосувати. Отже, пропозиція. Проект Закону 9219 – в комітет на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. На повторне перше читання. Голосуємо, щоб ми не втратили законопроект. 17:13:59 За-180 І заключне. Повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання 9219. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати. Це цілковито компромісна позиція, прошу всіх підтримати. Рішення не прийнято. Закон відхилено. про електронні довірчі послуги (8371), ми перенесли його розгляд, він стоїть далі в прядку денному, щоб перенесли на розгляд зараз. В тому проекті закону голова комітету Южаніна Ніна Петрівна знайшла компромісне формулювання, про яке домовилась з пікетуючими Верховної Ради України. Люди стоять під Верховною Радою України, я думаю, буде добре і правильно, якщо ми їх підтримаємо. Отже, прошу зайняти робочі місця. Не виходьте, пане Сергій. Пане Сергій! Прошу, колеги, приготуватись і прошу проголосувати за перенесення проекту закону 8371, щоб розглянути його зараз.

Підтримаймо громадян, які є зараз біля Верховної Ради України. Підтримаймо наших громадян.

За скорочену процедуру. Прошу підтримати. За скорочену. Голосуємо. За скорочену. За-161 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань податкової та митної політики Южаніну Ніну Петрівну. Будь ласка. Шановні колеги, дякую всім за підтримку. Законопроект 8371, урядовий законопроект і розроблено з метою приведення Податкового кодексу України у відповідність із Законом України "Про електронні довірчі послуги", який набрав чинності із 7 листопада 2018 року. Комітет підтримав цей законопроект, тому що тут пропонуються лише привести понятійний апарат Податкового кодексу України у відповідність до Закону України "Про електронні довірчі послуги". До Податкового кодексу внесені такі поняття, як "кваліфікована електронна довірча послуга", "кваліфікований надавач електронних послуг" і таке інше. Разом з тим, за численними зверненнями при розгляді цього законопроекту в комітеті ми розглянули звернення і нашого виробника вітчизняного щодо того, що в минулому році ми внесли зміни щодо трансформаторів потужності понад 10 тисяч кіловат порівняно з імпортними, такими ж самими Для цього пропонується в пункті 64 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України цифри 8504230000 виключити. Крім цього… Це ми підтримуємо свого товаровиробника цим пунктом лише. Крім того, хотіла би нагадати, що з 1 липня у нас починає діяти якраз відкоригована система електронного адміністрування реалізації пального. І в зв'язку з цим у розділі ІІ Закону України 2628 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" у пункті 6 абзац 15 виключити. Це щодо поняття "віскі", яке ми зробили абсолютно необґрунтовано. необґрунтовано. І в абзацах 61 та 186 слова "цільове призначення, яке відповідає заявленій діяльності" замінити словами "будь-якого цільового призначення". У пункті 17 слова "і пальним" замінити словами…

Будь ласка, я ще прошу додати хвилину голові комітету. І прошу дуже уважно, дуже уважно. Будь ласка. ЮЖАНІНА Н.П. …у підпункті 17 слова "і пальним" замінити словами "і пальним (кома), зберігання пального". У зв'язку з тим, що сьогодні ми провели позачергове засідання комітету і врахували прохання про відтермінування застосування Закону 2612 іще на 90 днів у пунктах 9.2 та 9.3 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України та у пункті 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України 2612 від 23.11.2018 року цифри 180 замінити цифрами 270. З урахуванням озвучених правок комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти зазначений законопроект за основу та в цілому, також просимо надати доручення комітету та Головному юридичному управлінню провести техніко-юридичне опрацювання прийнятого закону. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, в мене враження, що в залі багато застережень. Я прошу це детально проговорити. Я прошу провести запис: два – за, два – проти. І детально проговорити. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти.

село Дубляни, Демидівщина, працює вихователем в дитячому садочку "Веселка". "Шановні депутати, хочу вас попросити. Ми – звичайна сім'я. Я працюю вихователем з зарплатою 3 тисячі 158 гривень, чоловік, інвалід з дитинства, – 1487 гривень. Маємо двоє діток. Минулого року чоловік заробив якісь кошти, у Польщі придбав авто за 500 доларів, старенького "фіата". Прошу вас, будь ласка, підтримайте завтра закон, що стосується відтермінування штрафів. Надіюсь, що ви будете на стороні простих людей". Шановне товариство, пропоную підтримати ці зміни і підтримати простих людей. Дякую. Шановні колеги, фракція "Народного фронту" буде підтримувати даний законопроект, адже він дуже потрібний. І саме головне, що цим законопроектом ми дозволимо власникам так званих "євроблях" продовжити можливість розмитнити і поповнити державний бюджет України. Адже, завдячуючи нашому з вами спільному рішенню, додатково до Пенсійного фонду було заведено понад 10 мільярдів гривень, які пішли потім на виплату пенсій нашим пенсіонерам. Давайте надамо можливість також власникам так званих "євроблях" продовжити можливість сплачувати і розмитнювати дані автомобілі. Чесно вам можу сказати, у нашої фракції, у мене особисто, історія непростих відносин з учасниками "АвтоЄвроСили". Але в даному випадку я просто закликаю всіх депутатів всіх фракцій, депутатів з груп, проголосувати за даний законопроект і дати можливість автовласникам розмитнити автомашини і поповнити державний бюджет. Дякую. І ще раз запрошую всіх проголосувати. "Народний фронт" буде голосувати "за". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, тільки в мене є велике прохання, щоб голова комітету провела консультації з фракціями. Якщо ми дамо щось більше, аніж тільки вимоги пікетуючих, воно не набере голосів, і це буде дуже погана послуга. Я прошу обмежити поправки до закону тільки тим, що стосується даної проблематики. Отже, від "Самопомочі". Хто від "Самопомочі"?

після законопроекту, який не пройшов, який стосується космічної діяльності. Фактично при цій владі космічна діяльність була зруйнована, авіаційна галузь при цій владі зруйнована, автомобільної галузі не існує, вертольотобудування зруйновано. Ми закуповуємо французькі вертольоти під кредити відповідні. Ось це політика, промислова політика цієї влади. Це питання, звичайно, простого, пересічного громадянина, побутове питання: надати йому можливість розмитнити транспортний засіб, що ввозиться на митну територію України, згідно тимчасового порядку без сплати штрафних санкцій. Ця проблема знову ж таки породжена цією владою, але, звичайно, "Опозиційний блок" для того, щоб захистити інтереси цих громадян, буде підтримувати зазначену законодавчу ініціативу і таки надасть можливість відтермінувати запровадження цих драконівських штрафів. Але ще раз наголошуємо на тому, що це пряма провина цієї влади і того недосконалого законодавчого регулювання, яке приймає ця влада. Дякую. Дякую. Отже, колеги, я ще раз дуже прошу, поки йде обговорення, провести консультації, бо, якщо це є неузгоджена позиція, це тільки гірше буде, що ми ввійшли в розгляд. Отже, колеги, зараз від "Самопомочі" Данченко О.І. Доброго дня, шановні колеги! Безумовно, потрібно підтримувати людей на вулиці, які не встигли виконати умови, і продовжувати тим, хто з цими єврономерами. Але в мене питання, чому під цю єдину правку зараз, вибачте, впихнули в цей закон ще інші правки: бочки, трансформатори, ще там щось там, паливо якесь? А це що, не можна робити в нормальному вигляді? Чи це результати прийняття бюджету вночі, коли хтось щось… Щось так здається, що після інавгурації, призначення інавгурації на понеділок хтось в цій залі хоче такий дембельський акорд зробити, тому що, можливо, Рада буде розпущена, тому вирішили повпихувати все, що потрібно, не читаючи, нічого роблячи. Вибачте, людей на вулиці потрібно підтримати, одну правку, а все інше потрібно розбиратися, і не робити це знову, як вночі це робиться. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії до слова запрошується Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Перед президентськими виборами Порошенко виходив і хвалився, що до бюджету надійшло 11 мільярдів гривень. Але чим хвалилися? Залізли в кишені до кожного українця, в черговий раз ограбили, тому що вміють тільки податки піднімати, штрафи вводити і набиратися запозичень кредитів. Замість того, щоб хвалитись новими робочими місцями, відновленнями економіки, збільшенням зарплат, хваляться тим, що підняли податки. Тому ми підтримуємо, щоб скасувати штрафи для власників автомобілів на іноземній реєстрації. Тому що, коли їх називають "євробляхери", якась принизлива назва. Довели людей до ручки, люди крутяться, як білка в колесі, як бджілка, кожен день працюють, заробляють, намагаються сім'ю свою прогодувати, їх заставляють платити космічні податки, що воно більше ніж та машина стоїть, ще і "бляхерами" називають. Це українці, у яких немає ні роботи, ні зарплати, і вони покладаються на себе і на свої сили. Після того, коли ввели нові податки на ці автомобілі, коли ввели штрафи, 200 200 тисяч автомашин кинули в Польщі, у Словаччині, в Чехії, тому що купили за три копійки, а повинні заплатити три тисячі доларів податку. Тому ми підтримуємо, щоб взагалі скасувати штрафи, і треба знизити податки. Навпаки, для того, щоб відновити економіку, треба знижувати податки і піднімати зарплати, щоб у людей була робота. Якщо ви їм нічого не даєте, дайте хоч можливість заробляти і працювати. На заробітки заробітчан податки ввести, на власників автомобілів податки ввести, на повітря податки ввести, на все на світі вводити податки. І до чого довели країну: що в Молдові зарплати вже більші, ніж в Україні, а в Україні он остання зарплата в Європі. Міняти цю кончену політику треба! ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз дам від "Батьківщини". Але, колеги, я ще раз хочу наголосити, що якщо ми будемо мати серед правок набір багатьох правок, жодна не пройде. Ми вирішуємо конкретне питання, конкретної ситуації. Тому я прошу дуже відповідально, якщо є бажання ще ввести ряд інших правок, будь ласка, через інші закони. Ви завалите добру ідею. Зараз від "Батьківщини" Олександра Кужель, будь ласка. На жаль, нас завжди використовують, як швидку допомогу, на жаль. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми розглядали цей законопроект, я просила сісти з людьми і, виконуючи Закон про основні засади державної регуляторної політики, найти паритетні рішення. Пане Ляшко, цим законопроектом вони не убирають штрафи, вони відтерміновують їх знову і знову залишають 170 тисяч штрафів. А знаєте, чому люди погодились на вулиці, підтримуючи повністю ваш виступ? Тому що вони розраховують на те, що за цей термін винесуть цю Верховну Раду, а прийдуть люди, які почують і виконають діючий закон. Прийміть, будь ласка, рішення не просто відтермінування, поставте їм 500 доларів заплатити зараз мита і отримати, повністю зареєструвати українські машини, і ми забудемо цю проблему. Якщо людина купила машину, подивіться, тут стоїть хоч один "лексус" або "кадилак"? Стоять дешеві машини. Люди, хто використовує для родини, а хто для бізнесу. Дайте можливість розв'язати цю проблему, а не затягуйте. Тепер щодо поправок, які подала пані Южаніна. Я розглянула їх, передивилась, і хочу підтримати. Там немає проблемних питань, там вирівнювання проблем, які створив же цей комітет, приймаючи рішення. І тому вважаю, щоб ми зараз не завалили хоча б відтермінування і очікування, що майбутня влада буде краще, а з моєї практики я знаю, що майбутня влада кожний раз становиться гірше попередньої, я вам можу сказати, що нам треба підтримати цей законопроект і перейти до розгляду важливого законопроекту про індустріальні парки. Дякую. Отже, колеги, ще я дав від позафракційних одну хвилину Левченку. Будь ласка. І є представник від уряду. Потім – представник від уряду, заступник міністра юстиції Глущенко Світлана Володимирівна. Будь ласка, Левченко. Я прошу завершити консультації. Наголошую ще раз, я публічно заявив, що я цей законопроект, підтримую його перенесення, бо там вирішується питання пікетуючих. Я взяв це і на свою відповідальність, за свій авторитет. Я прошу голову комітету знайти компромісний варіант. Будь ласка, Левченко. 17:31:25 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Дивіться, зараз ви робите дуже велику помилку, ті, хто доповідають і пропонують цей законопроект. Ви замість того, щоб вирішити виключно питання нерозмитнених автомобілів на номерах Євросоюзу, ви вставляєте ще низку змін до Податкового кодексу в цей законопроект, вставляєте з голосу, вставляєте… Тільки вперше люди це почули зараз, хтось вперше зараз побачив… От я тільки що його побачив, я я 5 хвилин мав тільки на вивчення цього питання. Так, одне питання, те, що стосується трансформаторів, це питання нормальне, це теж можна підтримати для того, щоби наші виробники трансформаторів вітчизняні були в однакових умовах, як і іноземні. Але потім у вас тут питання про віскі якесь, ще щось про пальне і так далі. Тобто це питання взагалі неможливо зараз за 5-10 хвилин опрацювати. Тому я пропоную компромісний варіант: або лише питання, яке стосується нерозмитнених номерів, які громадян хвилюють, тисячі громадян хвилюють, або питання єврономерів разом із трансформаторами. Оце питання ще може… Дякую вам. 30 секунд, будь ласка, 30 секунд. ЛЕВЧЕНКО Ю.В. А от те, що посередині, яке зараз неможливо реально якісно опрацювати за цих 5 хвилин… Ну, вибачте, будь ласка, ну, як же ж так… Так не приймаються зміни до Податкового кодексу. Я розумію, що всі звикли в бюджетну ніч так працювати, але що, ви дублюєте цю бюджетну ніч злощасну, робите її тепер раз на квартал, чи як? Ну, вибачте, це ганьба просто! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зараз я даю слово для виступу заступнику міністра юстиції Глущенко Світлані Володимирівні. І прошу голову комітету завершувати консультації. Будь ласка. Доброго дня, шановні народні депутати! Вашій увазі представляється проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги". Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги" розроблено Міністерством юстиції України з метою приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про електронні довірчі послуги", шляхом забезпечення використання нового понятійного апарату, запровадженого у зв'язку з прийняття Закону України "Про електронні довірчі послуги". Реалізація проекту закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України. Прийняття проекту закону забезпечить використання запровадженого Законом України "Про електронні довірчі послуги" нового понятійного апарату, враховуючи умови та вимоги використання електронних довірчих послуг. Так, з метою приведення положень Податкового кодексу України у відповідність абзацу другого частини четвертої, частини другої статті 17 Закону України "Про електронні довірчі послуги" проект закону передбачає застосування засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання. Відповідно до висновків Головного науково-експертного управління було прийнято рішення, що цей проект закону може бути прийнятий за основу та в цілому. І 7 лютого 19-го року на відповідному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики було прийнято рішення рекомендувати проект закону прийняти Верховною Радою за основу та в цілому. Тому прошу шановних депутатів підтримати зазначений проект закону. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, обговорення завершено. Зараз я запрошую на трибуну голову Комітету з питань податкової та митної політики Южаніну Ніну Петрівну. Я прошу зачитати компромісний варіант, який буде підтриманий в залі. І я прошу усіх, колеги, запрошувати депутатів в зал, через 3-4 хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Ніна Петрівна, на вас відповідальність, ви мені пропонували варіант, який стосується, власне, пікетуючих. Прошу зачитати ті правки, які ви хочете внести. Будь ласка. Шановні колеги, я дякую тим, хто встиг за такий короткий час розібратися, тому що ці всі рішення проводилися через комітет, і дуже жаль, що члени комітету не доповіли в своїх фракціях. Тобто, ми одночасно з цим технічним законопроектом виправляємо три речі. Перше – це справді прибираємо надану пільгу для імпортних трансформаторів, тих, які виготовляються нашим "Запорізьким трансформаторним заводом", я його код назвала. Тепер, урядовий законопроект, який ми приймали перед Новим роком, справді, дав нове визначення віски - до 45 градусів міцністю, а віски оказалися всі більше 50 градусів міцністю. І всім нам дали, буквально звернулися, щоб ми виключили це визначення, бо воно неправильне і не повинно було бути дане, справді, дане, справді, цим законопроектом. Друге питання. Ви знаєте, що з 01.07 працює удосконалена система електронного адміністрування реалізації пального, відповідно до якої люба бочка, яка заправляє трактори в полі, має стояти на землі спеціального призначення. В аграріїв у жодного немає оформлено, щоб оце і місце під бочкою називалося "енергетичною землею". Воно йде сільськогосподарське призначення. Тому ми говоримо, що на землі любого цільового призначення. Тому що аграрії і всі інші з 01.07 просто стануть перед фактом: штрафи величезні за порушення нереєстрації акцизним складом. І друге, що я… і третє, це відтермінування вступу в дію законопроекту 2612 не через 180 днів, а через 270. Таким чином, 24 серпня 2019 року вступить у силу отой штрафний законопроект, який буде накладати штраф за порушення митного режиму, в якому будуть знаходитися автомобілі на європейській реєстрації. Все, більше нічого. І всі, хто зібрався, кожна частинка тут важлива, тому що цей регіон запорізький вболіває і дуже просить, і всі просили. Аграрії всі сидять і моляться на те, щоби ми прийняли, тому що у них великі суми штрафів, і вони нічого не встигнуть зробити з цим питанням. І "євробляхи", і громадяни, які користуються автомобілями на іноземній реєстрації, стоять під Давайте зробимо це все і приймемо з урахуванням всього, зачитаного мною, за основу і в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, скажіть мені, треба ще обговорення чи можемо голосувати? Колеги, я ставлю зараз на рейтингове голосування. Отже, колеги, я прошу всіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Я прошу зайняти робочі місця. Ми завершили вже обговорення, друзі. Є голоси – є, нема – нема. Будь ласка, займіть робочі місця. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги" (№8371) з тими правками, які під стенограму зачитала з трибуни голова Комітету з питань податкової та митної політики Южаніна Ніна Петрівна, 8371 за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. За основу і в цілому. Голосуємо. За-220 Я поставлю на повернення, колеги. Я прошу зайти в зал і зайняти робочі місця. Я прошу зайти всіх в зал і зайняти робочі місця. Колеги, я поставлю зараз на повернення, але не буду безкінечно ставити. Я прошу всіх змобілізуватися, всіх бути на робочих місцях. Зайшли, готові, так? Отже, я ставлю пропозицію повернутися до проекту Закону 8371. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За повернення, колеги. Уважно. Кожен голос. Прошу проголосувати за повернення. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо. Уважно. Кожен голос має значення.

номер 8371, в другому читанні за основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Кожен голос має значення. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Голосуємо. Уважно, будь ласка. Всі беріть участь в голосуванні. За-236 Закон прийнятий. Вітаю комітет! Вітаю всіх причетних, колеги! Тепер я… Увага! Не розходьтеся! Я ставлю наступні питання на рейтингове голосування. Я прошу зараз взяти участь в рейтинговому голосуванні, колеги, не розходьтесь. Наступне питання, яке стоїть в порядку денному, - це проект Закону про індустріальні парки (2554а). "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки, індустріальні парки. Це рейтингове голосування. Прошу проголосувати, це рейтингове голосування. Якщо є голоси зможемо зайти в закон, якщо є підтримка. Голосуємо. Індустріальні парки. За-165 Наступна пропозиція. Хто за те, щоб ми змогли перейти до ратифікацій, прошу підтримати. Хто за те, щоб ми перейшли до розгляду ратифікацій? Хто за те, прошу проголосувати.

І наступне після ратифікацій - у нас стоїть проект Закону про внесення зміни до статті 26 Закону України "Про виконавче провадження" щодо звільнення органів місцевого самоврядування від сплати авансового внеску для проведення виконавчих дій (6447). Це стоїть після ратифікацій. Щоб ми не ставили їх під ризик, колеги, хто за те, щоб ми його розглянули за скороченою процедурою прошу проголосувати. Хто за скорочену?

За-141 По повній йдемо тоді, добре. Отже, ми йдемо по повній процедурі. І ми тоді, очевидно, як попереднього разу, почнемо цього тижня, а завершимо наступного, Але, колеги, давайте я проведу рейтингове по цьому. Увага! Колеги, будьте на місця. Я по цьому закону проведу рейтингове голосування, будьте на місці. Я провожу рейтингове голосування перед початком розгляду по Закону 6447 "Про виконавче впровадження". Прошу взяти участь в голосуванні. Рейтингове. Голосуємо. Це рейтингове голосування. Голосуємо. Дякую вам. Отже, ми переходимо до розгляду. І я запрошую до доповіді народного депутата України Бурбака Максима Юрійовича. Будь ласка, пан Максим. Шановні колеги, доброго дня! Розумію, що ми всі втомилися, але це дуже потрібний законопроект. Він невеликий, досить технічний, але вирішує дуже нагальну потребу і проблему. Всі ми з вами разом підтримували реформу з децентралізації влади в Україні і створення об'єднаних територіальних громад. Вперше в 2014 році, 1 квітня 2014 року урядом Арсенія Яценюка було прийнято рішення щодо початку реформи з децентралізації. Ініціатором тоді був віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який особисто опікувався і зараз опікується реформою з децентралізації. Тоді ми з вами також приймали рішення щодо звільнення органів державної виконавчої влади від сплати за... авансовий внесок для проведення виконавчих дій. І тому даним законопроектом пропонується, що ми також звільняємо органи місцевого самоврядування від сплати авансового внеску для проведення виконавчих дій. Адже практика засвідчує, що із переданих виконавчих документів про примусове виконання рішень суддів та інших уповноважених органів про стягнення коштів органами державної виконавчої служби виконано приблизно 10 відсотків. Закон України "Про виконавче впровадження" не передбачає реальної відповідальності органів виконавчої служби за неефективну роботу та дієвих важелів впливу органів місцевого самоврядування щодо її покращення. Тому сплата авансового внеску практично у 90 відсотках випадків перетворюється на додаткові неефективні втрати місцевого бюджету. А ми з вами повинні, що робити? Допомагати, щоб громади наповнювали місцеві бюджети. І тому, шановні колеги, у мене є пропозиція, щоб всі підтримали даний законопроект, адже він вирішує дуже велику проблему. До мене неодноразово як до депутата з 204 виборчого округу зверталися не тільки голови об'єднаних територіальних громад, і сільські голови, які знають, що якщо треба оскаржити якесь рішення в судах, треба сплатити виконавче провадження. А не всі бюджети можуть, а воно складає 2 відсотки від суми позову, не всі бюджети можуть собі це дозволити. І тому в деяких випадках органи місцевого самоврядування навіть не позиваються, тому що грошей у них немає. Тому даним законопроектом ми суттєво допоможемо органам місцевого самоврядування, нашим громадам, селам, селищам, містам для того, щоб вони у своїй судовій практиці могли, не вагаючись, без великих затрат для місцевих бюджетів подавати до суду по всім справам. Тому, шановні колеги, цей проект я вважаю технічним. Але він дуже потрібен для органів місцевого самоврядування. Дякую. Готовий відповісти на ваші запитання. Дякуємо, шановний пане Максиме. Колеги, я прошу записатися до шановного пана Бурбака на запитання. У нас з вами, до речі, заощаджено час, який відводиться на презентацію законопроекту. Тому ми можемо дати більше часу на запитання, якщо буде у нас така потреба. Всі народні депутати зможуть задати запитання, ті, хто записалися. Тому 10 хвилин прошу залишити зараз для питань-відповідей. Будь ласка, народний депутат Івченко… Євтушку… Будь ласка. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановний доповідач, скажіть, будь ласка, а чим, наприклад, сьогодні відрізняються органи місцевого самоврядування від пенсіонерів, які виграли суди і роками ждуть від виконавчої служби, ще з 2007-го і 2006 років, виконання рішень щодо, наприклад, недоплати до пенсій у зв'язку з тим, що вони проживають на певній території, наприклад, зараженій від Чорнобильської катастрофи? Чому сьогодні компанії, сотні тисяч компаній, за яких не розрахувалися державний бюджет або місцеві бюджети, десятками років, не десятками, а десяток років чекають безпосередньо на те, щоб виконавча служба виконала свої прямі обов'язки? І наостанок. Я б хотів, щоб… Ми підтримуємо цей законопроект. Але я б хотів, щоб ми системно підходили до того, що виконавча служба сьогодні в повній мірі не забезпечує виконання рішень, особливо тих, що стосуються держави або органів місцевого самоврядування.

компанії чекають десятки років задля того, щоб виконати рішення і стягнути або з держави, або з органів місцевого самоврядування відповідні свої кошти. я кажу, перш за все, це пенсіонери, малозабезпечені або маленькі підприємці, які сьогодні виграли суди. Тому я би пропонував, що коли ми будемо приймати в першому читанні у другому читанні… Пане Вадиме, дякую за слушне запитання. Але я тут не представляю органи виконавчої служби. І якщо у вас буде таке запитання, завтра буде "година запитань до Уряду" і можете спитати міністра юстиції, він вам фахово відповість. Окремо хочу зазначити, що я буду пропонувати прийняти даний законопроект за основу і в цілому. Чому? Тому що ті проблеми, які ви зараз окреслили, вони передбачені вже в діючій статті Закону України "Про виконавче провадження". Я вам прочитаю статтю 26: "Від сплати авансового внеску також звільняються державні органи, інваліди війни, інваліди І та ІІ груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів І та ІІ груп, громадяни, віднесені до категорії І та ІІ осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі їх звернення до органів Державної виконавчої служби". Я цей кінець статті 26 доповнив трьома словами: "органи місцевого самоврядування". І пам'ятаю, як ми разом з вами, коли ви були головою Асоціації сільських громад, відстоювали інтереси… Разом з вами ми робили що? Ми впроваджували в 14-му році реформу з децентралізації влади, яку розпочав уряд Арсенія Яценюка 1 квітня 2014 року. І пам'ятаєте, як разом з вами ми переконували всіх тих, хто був опонентами нашими, що треба повертати владу, треба повертати гроші, податки, і повноваження, і відповідальність, про що хтось забуває на місцях, нашим громадам? То чому зараз не підтримати їх, щоб вони не витрачали бездумно свої гроші з бюджету, не та те, щоб будувати садочки, асфальтувати вулиці, робити вуличне освітлення? Чому ми зараз не можемо їм допомогти, щоб вони могли ці гроші реально використовувати для своєї громади? Прошу підтримати нашу позицію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, наступне запитання, пані Кужель. Я хочу сказати, що фракція підтримує цю пропозицію. І я думаю, що ми… Пане Іванчук, не отвлекайте. Дякую. Я хочу вас підтримати і в частині, щоб проголосувати цей законопроект за основу і в цілому, щоб дати скоріше його імплементацію, це точно. А щодо питання, які були підняті моїм колегою Івченко, хочу сказати, що ви як член комітету правового зверніть увагу, є дуже серйозна проблема з питанням виконання рішень суду. Ми обклали це платно. Ми дали можливість виконавчій службі заробляти кошти, але рішення не виконуються. Ще треба і на кошти, які ми офіційно сплачуємо, сплачувати хабарі. Жодна людина, яка до мене зверталася і яка виграла всі суди, в тому числі європейські, немає в нашій країні жодної перспективи отримати виконання рішення суду. І це питання окреме. І я би просила вас як прогресивну людину, як члена цього комітету… Дякую. Будь ласка, ваша відповідь. 17:53:26 БУРБАК М.Ю. Пані Олександра, дякую за підтримку даного законопроекту. Я розумію, що є питання до виконавчої служби, є питання і до нашої судової системи. І разом всі ми тут голосували за те, щоб ми реформували судову гілку влади. Так, це непросто. Але ми бачимо, що вже верховні суди, вони оновилися і тепер доходить черга і до місцевих судів. Гадаю, що потрібно. І ми разом з вами і міністр юстиції Павло Петренко також започаткував реформу і виконавчої служби. Є приватні вже провадження і приватні виконавчі служби, які, може, краще будуть виконувати ці функції. Ми повинні зробити… Давайте дамо собі відповідь на те, що ми те, що робили цим складом Верховної Ради, не робили 24 роки до цього. Дуже багато проблем. Ми з вами почали у 14-му році після перемоги Революції Гідності робити те, що в державі не робилося. І тому давайте крок за кроком. І розумію, що очікування суспільства, що ми повинні зробити це швидко. Завершити 1 хвилину, будь ласка. БУРБАК М.Ю. І ми повинні ці очікування виправдати для людей. І тому ще раз можу підтвердити, що фракція "Народного фронту" стоїть на тому, що такий склад Верховної Ради повинен продовжити працювати до чергових строкових виборів до Верховної Ради. Не є гарантія, що наступний склад Верховної Ради буде кращим. Коли буде у нас така проєвропейська конституційна більшість проукраїнська в цій залі? Ми з вами зробили фундаментальні речі для нашої держави: декомунізація, потім – ми закріпили в Конституції незмінність зовнішнього курсу на членство в НАТО і ЄС, ми з вами підписали Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, разом з вами ми виконали план дій, який було розроблено урядом Арсенія Яценюка щодо впровадження безвізу, і наші громадяни вже два роки поспіль подорожують теренами Європи без віз. Ми зробили те, що…

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановний пане Максим, я ще раз хочу сказати, що "Батьківщина" однозначно підтримувала і буде підтримувати органи місцевого самоврядування, особливо в законопроекті, який звільняє органи місцевого самоврядування від авансового платежу за виконавчі дії. Але, пане Максим, пане Максиме, я до вас звертався як до члена коаліції, я до вас звертався як до керівника фракції і як до людини, яка фактично тотожна до Міністерства юстиції у зв’язку з тим, що там є безпосередньо ваш представник. І я звернув увагу і прошу, щоб ви звернули увагу на виконання рішень виконавчою службою з приводу того, що вони мають взимати кошти з державних органів влади і з органів місцевого самоврядування на користь пенсіонерів. І давайте врегулюємо це питання. Я саме за це і хотів сказати. Дякую за запитання. Пане Вадиме, я ще раз тоді вам нагадаю, що завтра буде "година запитань до Уряду". І якщо у фракції "Батьківщина" не буде така можливість, як зараз, що записалися лише ви, і ви завтра не отримаєте слово, то я готовий від фракції "Народного фронту" передати вам це слово, щоб ви задали безпосередньо запитання пану Петренку. А по-друге, як колишньому члену коаліції "Європейська Україна" хочу нагадати, що ми всі разом голосували за цей склад уряду, і ви також давали голоси і за міністра юстиції Павла Петренка, перепрошую. Далі. Шановні колеги, як фракція, яка лишилася в коаліції і 5 років вже є стовпом демократії і парламентаризму в цій сесійній залі, яка взяла на себе відповідальність за те, що в нашій державі відбувається, яка зробила все, не дивлячись на свої рейтинги, для того, щоб країна продовжувала свої реформи і ставала європейською Україною, яка зробила все для того, щоб 5 відсотків валового внутрішнього продукту направлялися на заходи з національної безпеки і оброни, яка зробила все, щоб Україна… щоб Україна впевнено крокувала до свого членства в Євросоюзі і НАТО, ми будемо робити все. І саме головне, я вважаю, що це риса відповідальних державницьких мужів. Деколи, а думаю, що завжди, треба визнавати помилки і знаходити в собі мужність їх виправляти. Дякую.

Пане Максиме, я б запропонував, щоб ми все ж таки повернулися до голосування, якщо у нас є голоси. І ми б проголосували за даний законопроект. Але питання в наступному. Ви знаєте, що будучи в коаліції перший рік, ми не голосували за бюджет. І основним критерієм нашого не голосування, навіть будучи в коаліції, було те, щоб був запроваджений податок на пенсії пенсіонерів. І друге - це саме головне, - сьогодні називають децентралізацію в сільських і селищних радах, коли збільшили там бюджети, не в об'єднаних громадах, саме збільшено в 39 разів єдиного податку на фермера і аграрія, це не об'єднані громади. Тому я прошу вам це нагадати саме з яких причин ми тоді не голосували за бюджет, це пенсіонери і збільшення з аграріїв, Дякую, пане спікере. Шановний пане Вадиме, перед тим, як ваш колега передавав вам слово, він назвав сільських "совєтів". Ми для того і зробили процес декомунізації для того, щоб ми забули слово "совєти", ми не в Радянському Союзі. По другому питанню, я перепрошую, але це ваша позиція - не голосувати за бюджет. Мені було прикро, що наші колеги по коаліції одразу почали не голосувати за бюджет, яким передбачалося, саме головне - фінансування нашої армії, фінансування, відродження нашої армії, стримання Росії як країни-агресора. такі питання важливі, які ви піднімали, стали підставою вашого неголосування за бюджет країни, яка воює з найбільшим країною-агресором на території Європи. Але фракція "Народний фронт", як завжди, брала на себе відповідальність, бере і буде її брати в майбутньому, як би комусь не хотілося, наша політична сила несе відповідальність… Наша фракція "Народного фронту", наша політична сила несла, несе і буде нести відповідальність в нашій Україні. Ми будемо продовжувати розбудовувати європейську незалежну Україну і, я переконаний, що ви також будете нам в цьому допомагати. Щиро вдячний. Дякую. Дякую. Отже, колеги, хочу вам повідомити, що продовження розгляду законопроекту 6447 продовжиться на наступний пленарний день, коли ми будемо працювати. Воно розпочнеться з співдоповіді голови підкомітету з питань правової політики і правосуддя Алексєєва Ігоря Сергійовича.

Отже, колеги, вже 18:00. Ми могли би прийняти ще багато законів, але, на жаль, час вичерпаний для такої унікальної можливості. І зараз я надаю ще слово для оголошення оголошень Дякую, шановний пане Андрію. Дозвольте, колеги, оголосити оголошення. До президії надійшли кілька заяв від наших колег, зокрема від народного депутата Парасюка, що не спрацювала його картка під час голосування за закон закон 8371, якраз що вирішує питання мітингуючих біля Верховної Ради України. І просить рахувати його голос як "за". І також надійшла заява від міжфракційного об'єднання "Парламентський кубок-2019", що цієї неділі відбудеться на підтримку дітей переселенців зі сходу четвертий благодійний футбольний матч "Парламентський кубок-2019" між командами: збірна команда народних депутатів та збірною командою журналістів України. І, власне, наші колеги, які є не тільки народними депутатами України, а ще і футболістами, запрошують всіх на цей кубок. Колеги, у нас був важливий і, головне, результативний день. Ми нарешті зняли цю інтригу з інавгурацією. Ми змогли прийняти Закон про ДБР. Ми змогли, зрештою, зняти політичну напругу з людьми, які стоять біля Верховної Ради України, з чим я всіх, колеги, вітаю. Але, на жаль, ми змушені призупинити нашу роботу до завтра. Тому вечірнє засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. І завтра запрошую всіх о 10 годині ранку на продовження нашої не легкої, але такої потрібної для країни роботи. Дякую вам. До завтра.